Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins um að Njáll Trausti Friðbertsson verði fjarverandi á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá varaformanni þingflokks Pírata um að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Þá hefur borist bréf frá starfandi formanni þingflokks Framsóknarflokks um að Lilja Alfreðsdóttir verði fjarverandi á næstunni. Að lokum hefur borist bréf frá Guðbrandi Einarssyni um að hann geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni.

Eva Sjöfn Helgadóttir og Aðalsteinn Haukur Sverrisson hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju. Landskjörstjórn hefur gefið út tilkynningu á grundvelli 1. mgr. 113. gr. kosningalaga til Elvu Daggar Sigurðardóttur.

Hæstv. forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Elvu Daggar Sigurðardóttur sem 3. varaþingmanns á lista Viðreisnar í Suðurkjördæmi. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengi og mælir einróma með staðfestingu kosningar Elvu Daggar Sigurðardóttur.

Elva Dögg Sigurðardóttir og Ragnar Sigurðsson hafa ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Fyrst vil ég biðja Elvu Dögg Sigurðardóttur um að rita undir heitstafinn

Forseta hefur borist bréf, dagsett 18. september, frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokks um mannabreytingar í nefndum þingsins, sbr. 16. gr. þingskapa: Ásmundur Friðriksson tekur sæti sem aðalmaður í atvinnuveganefnd í stað Hildar Sverrisdóttur. Óli Björn Kárason tekur sæti sem aðalmaður í atvinnuveganefnd í stað Teits Björns Einarssonar. Jón Gunnarsson tekur sæti sem aðalmaður í utanríkismálanefnd í stað Teits Björns Einarssonar og Njáll Trausti Friðbertsson verður varamaður í stað Guðrúnar Hafsteinsdóttur í sömu nefnd. Teitur Björn Einarsson tekur sæti sem aðalmaður í fjárlaganefnd í stað Bryndísar Haraldsdóttur og Jón Gunnarsson verður varamaður í stað Teits Björns Einarssonar í sömu nefnd. Bryndís Haraldsdóttir tekur sæti sem aðalmaður í velferðarnefnd í stað Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Teitur Björn Einarsson tekur sæti sem aðalmaður í efnahags- og viðskiptanefnd í stað Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Teitur Björn Einarsson tekur sæti sem varamaður í allsherjar- og menntamálanefnd og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Berglind Ósk Guðmundsdóttir tekur sæti sem aðalmaður í framtíðarnefnd í stað Hildar Sverrisdóttur. Þá tekur Teitur Björn Einarsson sæti sem aðalmaður í Íslandsdeild Norðurlandaráðs í stað Ásmundar Friðrikssonar og að lokum tekur Jón Gunnarsson sæti sem aðalmaður í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins í stað Ásmundar Friðrikssonar.

Jóhann Friðrik Friðriksson tekur sæti sem aðalmaður í fjárlaganefnd í stað Þórarins Inga Péturssonar. Ágúst Bjarni Garðarsson tekur sæti sem aðalmaður í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í stað Lilju Rannveigar Sigurgeirsdóttur. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir tekur sæti sem aðalmaður í utanríkismálanefnd í stað Jóhanns Friðriks Friðrikssonar. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir tekur sæti sem aðalmaður í velferðarnefnd í stað Hafdísar Hrannar Hafsteinsdóttur. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir tekur sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Jóhanns Friðriks Friðrikssonar og Líneik Anna Sævarsdóttir tekur einnig sæti sem aðalmaður í stað Lilju Rannveigar Sigurgeirsdóttur en Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir tekur sæti sem varamaður í stað Líneikar Önnu Sævarsdóttur í sömu nefnd.

Forseta hefur borist bréf, dagsett 18. september, frá formanni þingflokks Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um mannabreytingar í nefndum þingsins, sbr. 16. gr. þingskapa: Jódís Skúladóttir tekur sæti sem aðalmaður í fjárlaganefnd í stað Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur

hefur í dag borist bréf frá formanni þingflokks Samfylkingarinnar um mannabreytingar í nefndum þingsins, sbr. 16. gr. þingskapa: Jóhann Páll Jóhannsson tekur sæti sem aðalmaður í Íslandsdeild Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í stað Helgu Völu Helgadóttur, og Logi Einarsson taki sæti sem varamaður í stað Jóhanns Páls Jóhannssonar í sömu nefnd.

Herra forseti. Hversu sorglegt er að standa hér og tala um ótímabæran dauða fárveiks fólks

í heilbrigðisþjónustu? Það er að verða einhver sú yfirgripsmesta og ömurlegasta ásýnd sem við getum litið á í heilbrigðiskerfinu. Hvernig má það vera að sá sjúkdómur sem er farið að viðurkenna sem einn alvarlegasta sjúkdóm sem heimsbyggðin er að glíma við í dag, er í rauninni hornreka í okkar ríka samfélagi? Hvernig má það vera að 50 einstaklingar eru dánir á einu ári ótímabærum dauða vegna fíknisjúkdóma? Hvernig stendur á því, virðulegi forseti, að þegar einstaklingur hringir inn á sjúkrahúsið Vog og biður um hjálp þá þarf hann að bíða í tíu mánuði?

vegna þess að það eru ekki til fjárveiting, það eru ekki nógir fjármunir til að sinna þessari heilbrigðisþjónustu. Fólk er látið bíða á biðlistum og það er hipsum happs hvort það lifir það af eða ekki. ekki. Hæstv. ráðherra: Hvað er heilbrigðisráðuneytið að gera í þessari stöðu? Hvenær megum við búast við forvörnum? Hvenær megum við búast við því að sé tekið utan um þennan vanda þessara sjúklinga eins og allan annan heilbrigðisvanda í samfélaginu?

svara því skýrt að við erum ekki að draga úr framlögum til SÁÁ um kaup á þessari þjónustu.

kemur fram. Framlög til SÁÁ, sem sinna þessari mikilvægu þjónustu eða hluta af þeirri mikilvægu þjónustu sem við kaupum, eru tæpir 1,4 milljarðar.

Hvað er verið að gera núna til að tryggja að eftirmeðferðarstofnun eins og Vík þurfi ekki að taka sex vikna sumarfrí vegna þess að það eru ekki fjárveitingar til þess að halda úti þessari lífsnauðsynlegu þjónustu?

mín spurning snýst um það: Hvað erum við að gera núna í dag til að stíga inn í þennan vanda og koma í veg fyrir fleiri ótímabær dauðsföll? Hvað erum við að gera í dag til að taka utan um fólkið okkar sem biður um hjálp? Hvað erum við að gera í dag til að koma í veg fyrir það að á morgun,

Það hefur bara með skipulag að gera. Við eigum ekki að taka þetta viðkvæma samhengi sem er þarna á milli, með þennan erfiða sjúkdóm, og segja að með einhverjum óræðum hætti valdi þessi lokun því að miður fer á einhverju sviði. Það er bara ekki þannig. Þetta er langt innan við 1% af heildarríkisframlaginu

En við höfum líka lagt gríðarlega mikla áherslu á að verja grunnþjónustuna eins og fleiri flokkar, þvert yfir litrófið, og huga sérstaklega að heilbrigðis- og öldrunarþjónustu. Við þurfum að taka til þar hressilega og sýna

biðlista líka eftir erfiðum aðgerðum á Landspítala og það mun líka tryggja að þegar við, hæstv. forseti, flytjum í nýja spítalann mun hann sinna þeim verkefnum sem honum er ætlað að sinna en ekki öðrum.

tímabundin 1% hækkun á tekjuskatti lögaðila er boðuð og hún verður lögfest til eins árs þannig að það mun þá þurfa nýtt lagafrumvarp til að breyta því ef áhyggjur eru af því að skatturinn verði ekki tímabundinn. Annars held ég að ég hafi ágæta sögu að segja varðandi tímabundna skatta. Ég lét raforkuskatt vinstri stjórnarinnar renna út og auðlegðarskattinn sömuleiðis og lækkaði bankaskattinn og tekjuskatta og svo höfum við fellt niður áratugagömul vörugjöld og tolla.

og það þarf nú lítið að minna þingheim á það vegna þess að nóg er af skattahækkanahugmyndum hér í þinginu. aðeins um fjármögnun hjúkrunarrýma. Ég er sammála því og nú vinnum við hæstv. heilbrigðisráðherra að nýrri stefnumótun um uppbyggingu hjúkrunarrýma til framtíðar. Það er mitt álit að sú leið sem við höfum farið til þessa, að tryggja að tryggja framlög á fjárlögum til að vera með opinberar framkvæmdir við byggingar hjúkrunarheimila, hafi í raun og veru runnið sitt skeið og það síðasta sem ég hef haft sérstaka aðkomu að í þessu efni er að mæla hér fyrir fjármálaáætlun sem hefur tryggt verulegt fjármagn.

og það söfnuðust upp milljarðar á milljarða ofan á milli ára. Þannig að umræðan sem þá gekk á um að það vantaði fjármagn í byggingu hjúkrunarrýma var bara röng. Það er mín skoðun að við eigum að hætta með opinberar áætlanir um það hvernig við byggjum rými

að fara í aukna samvinnu og aukin samstarfsverkefni við einkaaðila, að hið opinbera fari í markvissa sókn í heilbrigðis- og öldrunarmálum með það að markmiði að fjölga hjúkrunarrýmum í samstarfi við einkaaðila á heilbrigðis- og öldrunarsviði. það er ekki að ástæðulausu að ég er að reyna að draga þetta fram því að sagan sýnir að þessi ríkisstjórn, síðan hún tók til starfa 2017, gerði einmitt þveröfugt. Hún var með bremsuna á allt sem varðaði samstarf hins opinbera við sjálfstætt starfandi heilbrigðisaðila innan kerfisins. Þannig að ég vil fagna því sérstaklega ef það er viðsnúningur núna hjá ríkisstjórninni með hæstv. ráðherra í broddi fylkingar,

Það hefur ekki skort stuðning frá mér til þess að vera með samninga við einkarekna heilbrigðisþjónustu á undanförnum árum og reyndar bara mjög nýverið gekk heilbrigðisráðherra frá stórum samningum, bæði við sérgreinalækna og eins vegna tannlæknaþjónustu, sem eru einmitt sjálfstætt starfandi í þessum geira. En eins og hv. þingmaður kom inn á þá hlýtur það að vera algjört forgangsmál hjá okkur að koma í veg fyrir sóun í heilbrigðiskerfinu með því að vera með fólk sem ekki á lengur erindi inn á sjúkrastofnunum þar fast inni. Það er auðvitað ekkert annað en hrein sóun. Það sem við höfum séð varðandi uppbyggingu hjúkrunarrýma eru dæmi sem við verðum að draga lærdóm af, t.d. má skoða bara fermetraverðið í byggingu hjúkrunarrýma, en þar sem sjálfseignarstofnun byggir á Sléttuvegi er fermetraverðið kannski rétt um helmingurinn af því sem við erum að byggja sjálf í opinberri framkvæmd í Árborg. Þetta eru bara dæmi sem segja sína sögu. Ég vonast til þess að samstarf okkar heilbrigðisráðherra muni skila góðum ávexti og við getum gert kerfisbreytingu sem verður til heilla.

Herra forseti. Nú er útlit fyrir að um mánaðamótin leggist af flug til og frá Húsavík, verði ekkert að gert. Þetta flug er þjóðhagslega hagkvæmt að mati nefndar sem vann skýrslu fyrir innviðaráðuneytið. Engu að síður hefur verkalýðsfélagið á staðnum, Framsýn, stutt þetta flug myndarlega en ríkissjóður ekki, þrátt fyrir að styðja ýmist annað flug. Flugið skiptir miklu máli, ekki bara fyrir Húsavík heldur nágrannabyggðir líka. Á þessu svæði hefur verið mikil uppbygging að undanförnu og er flugið nauðsynlegt til að sú uppbygging

Byggðaráð Norðurþings hefur lagt til lausn um hvernig megi á átta mánuðum, með 15 millj. kr. ríkisstuðningi á mánuði í þessa átta mánuði, bjarga fluginu og gera það sjálfbært á nýjan leik. Þar með yrði flugið áfram liður í uppbyggingu, vexti og viðgangi verðmætasköpunar og framleiðslu á Húsavík og í nærsveitum og gæti áfram nýst íbúum svæðisins sem þurfa að leita sér þjónustu á höfuðborgarsvæðinu.

Virðulegi forseti. Ég nýtti mér einmitt flugið til Húsavíkur í sumar þegar ég var á leið í Kelduhverfið og kom það sér vel, stytti ferðalagið mjög verulega

og við höfum verið að vinna með þá meginreglu að þar sem flugleiðir geta staðið undir sér sé ekki réttlætanlegt að vera með mikinn beinan ríkisstuðning. En það eru blikur á lofti nú þegar flugfélagið hefur boðað að flugleiðin beri sig ekki lengur og eflaust hefur flugfélagið orðið fyrir miklum búsifjum þegar heimsfaraldur reið hér yfir, og reyndar er það ekki bara til Húsavíkur heldur líka til Vestmannaeyja þar sem flugsamgöngur eru að raskast. Það er mín skoðun varðandi

þar sem markaðurinn rís ekki undir því að tryggja öruggar flugsamgöngur allt árið. Það erum við enda að gera í mörgum tilvikum og það hlýtur að koma til skoðunar þarna. Nú er þetta ekki beint á mínu málefnasviði en ef ég veit rétt þá þarf það að hafa sýnt sig í einhvern ákveðinn tíma,

Því vænti ég þess að innviðaráðuneytið sé með málið til skoðunar, hvort það lifni aftur yfir þessari flugleið eða hvort undirbúa þurfi útboð vegna flugsins.

og stjórnvöld hafa stutt við önnur fyrirtæki sem urðu illa fyrir barðinu á því. En svo fékk þetta flugfélag nú kannski trakteringar frá stjórnvöldum ekki alls fyrir löngu sem gerðu stöðu þess erfiðari, þegar flugleyfum var

Ég verð að halda því til haga að við erum hér að ræða mál sem er sérstaklega á málefnasviði annars ráðherra og væri eðlilegt að kynna sér hvaða áform hann hefur um að bregðast við. Ég efast ekki um það, eftir áralangt samstarf við ráðherrann, að honum er umhugað um að samgöngur séu öruggar og tíðar. Hér er komin upp sú staða að flugleið sem hefur borið sig gerir það ekki lengur og þegar ég var að vísa til þess að það þyrfti að líða einhver ákveðinn tími þar til útboð færi fram þá var ég einfaldlega að vitna til ríkisstyrkjareglna. En síðan eru auðvitað dæmi um það að stjórnvöld, vegna sérstakra ástæðna eða aðstæðna, geri ráðstafanir til að tryggja öruggar samgöngur. Ég myndi styðja það.

Herra forseti. Það er algjörlega óásættanlegt að það fari eftir því hve margar krónur eru í veski fólks hvort heilbrigðisþjónusta fæst eða ekki. Það stríðir gegn íslenskum lögum sem kveða á um að heilbrigðisþjónusta skuli vera aðgengileg óháð efnahag. Stór hluti heilbrigðiskerfisins okkar er í einkarekstri þar skortir eftirlit, þarfagreiningar og viðbrögð við samningsleysi milli ríkis og einkareknu stofanna. Ef samkomulag næst ekki um gjaldskrá bitnar það fjárhagslega á þeim sem þurfa á þjónustunni að halda. Afleiðingin er sú að fólk sem ekki á peninga getur ekki sótt sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Í síðasta og þarsíðasta tölublaði Heimildarinnar er sagt frá konum sem eiga rétt á niðurgreiðslu Sjúkratrygginga vegna brjóstaminnkunar. Ef þær geta ekki, heilsu sinnar vegna, beðið í meira en ár eftir að komast í aðgerð á Landspítala, þar sem fyrir eru 120 á biðlista, verða þær að leita á stofur lýtalækna úti í bæ. Samkomulag um gjaldskrá hefur hins vegar ekki tekist á milli lýtalækna og Sjúkratrygginga og því þurfa konurnar að greiða milljón krónur úr eigin vasa fyrir nauðsynlega læknisþjónustu. Stjórnvöld sem þykjast standa vörð um velferðarsamfélag þar sem heilbrigðisþjónusta er óháð efnahag verða að gyrða sig í brók. Fjársvelt opinbert kerfi býr til kjörlendi fyrir mismunun af þessum toga á hinum svokallaða heilbrigðismarkaði á Íslandi. Hvernig hyggst hæstv. heilbrigðisráðherra tryggja að einstaklingar sem eiga rétt á greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga þurfi ekki að bera fjárhagslegan kostnað til að ná heilsu vegna þess að samkomulag um gjaldskrá hefur ekki tekist vegna verka lýtalækna og þeir kjósa að gera ekki samning við Sjúkratryggingar?

Það er rétt og það er mjög ánægjulegt að samningur milli Sjúkratrygginga og sérgreinalækna um þjónustu þeirra var undirritaður í sumar og tók gildi núna 1. september. Þessi samningur er til fimm ára og er okkur öllum mjög mikilvægur og ekki síst til að þessi stefna okkar um aðgengi að heilbrigðisþjónustu, óháð efnahag og óháð búsetu, gangi upp. Í þessum samningum var vægi samráðsnefndar svokallaðrar aukið og er mjög mikilvægt að hafa í huga þegar við

Heilbrigðiskerfið virkar ekki sem skyldi ef ekki tekst að semja um þjónustu í einkarekstri þannig að hún falli að öðrum þáttum heilbrigðiskerfisins. Ríkið þarf að setjast við samningaborðið með þarfagreiningar upp á vasann og semja um magn og verð og sjá til þess að heilbrigðisþjónustan sé í raun óháð efnahag þeirra sem á henni þurfa að halda en þarfagreiningar eru ekki til nema í tveimur sérgreinum. Hæstv. heilbrigðisráðherra hefur sagt hér í þessum sal að þarfagreiningar séu til en þær finnast hvorki hjá Sjúkratryggingum né landlækni.

það er kannski kjarni málsins hér, og hún undirrituð. Það varð þó ljóst að það var ekki hægt að fara í gegnum ítarlega endurskoðun á öllum gjaldliðum við samningaborðið og því er farvegurinn í slíkum málum eins og akkúrat hér um ræðir

Forseti. Í umræðum um illa ígrundaðar breytingar sem gerðar voru á lögum um útlendinga þann 15. mars síðastliðinn, sagði hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, með leyfi forseta: „En varðandi þau orð hv. þingmanna að hér muni fólk enda á götunni ef þjónusta er tekin af eftir brottvísun, þá er það auðvitað ekki rétt vegna þess að 15. gr. félagsþjónustulaga sveitarfélaga grípur fólk.“ grípur fólk.“ Það var ekki fyrr en í byrjun ágúst, þegar lögreglan fór bókstaflega að bera fólk út á götu, sem það rann upp fyrir hæstv. ráðherra að sveitarfélögin myndu ekki grípa fólkið sem var úthýst í krafti nýju laganna. Það kom engum á óvart nema hæstv. ráðherra. Á meðan ráðherrar í ríkisstjórninni bentu hingað og þangað og töluðu í kross var fólk sem þegar var í gríðarlega viðkvæmri stöðu svipt grunnaðstoð án þess að eiga neina möguleika á því að bjarga sér sjálft því það má það ekki. Enginn aðili í kerfinu svaraði kallinu og hjálpaði þessu fólki. Það voru sjálfboðaliðar á vegum félagasamtaka og hjálparsamtaka sem gripu fólkið og hafa eftir fremsta megni reynt að halda því fjarri hraungjótum og yfir höfuð lifandi þar til ráðherra hugnast að finna lausn á þeirri stöðu sem hann tók þátt í að skapa. Samkvæmt mínum heimildum hefur hæstv. ráðherra hvorki haft samband við þessi hjálparsamtök að eigin frumkvæði líkt og hann sagðist leynt eða ljóst myndu gera né hefur hann svarað símtölum og tölvupóstum frá þeim. Nú eru fimm vikur liðnar og ekkert bólar á lausn. Því spyr ég hæstv. ráðherra hvað hann hyggst gera í þessari stöðu annað en að setja málið í nefnd. Hvers vegna hefur hæstv. ráðherra ekki sett sig í samband við þau sjálfboðaliðasamtök sem gripu þennan bolta fyrir hans hönd?

að grípa fólk þegar 30 daga þjónustu lyki hjá ríkislögreglustjóra. Það var byggt á mati ráðuneytis míns. Það mat hefur ekki breyst. Það er líka mat forsætisráðuneytisins, innviðaráðuneytisins, lagastofnunar HÍ og ég veit ekki betur en að 15. gr. félagsþjónustulaganna sé í alveg jafn miklu gildi í dag og hún var fyrir sex mánuðum síðan þegar ég lét þessi orð falla. Þannig að sveitarfélögunum ber að taka mál fólksins fyrir. Ef einstaklingur bankar upp á þá ber sveitarfélaginu að taka málið fyrir og afgreiða það. Það er síðan spurning með hvaða hætti sveitarfélag afgreiðir það. Ráðuneyti mínu er ekki kunnugt um að það hafi neinn einstaklingur hingað til leitað til félagsþjónustu sveitarfélaganna. En ég hef líka sagt það að við ætlum ekki að hafa fólk á götunni. Það var ekki meiningin með þeirri lagasetningu sem hér fór fram. Það sagði ekki bara ég, það sögðu allir fulltrúar meiri hlutans. Það kom fram í vinnu nefndarinnar í meðförum málsins að slíkt yrði að tryggja. Ég sagði líka í fyrra: Auðvitað borgar ríkið fyrir þá lágmarksþjónustu sem þarna þarf að vera í boði.

Síðan nefndi hv. þingmaður að ég hafi ekki verið í sambandi við félagasamtök. Ég veit ekki betur en að ég hafi einn ráðherra mætt á fund með 30 félagasamtökum hérna í lok ágúst eða byrjun september og átti þar samtal og hlustaði á það sem þau höfðu fram að færa þannig

hvíla á hjálparsamtökum úti í bæ sem hafa ítrekað haft samband við hæstv. ráðherra með símtölum og tölvupóstum sem hæstv. ráðherra svarar ekki? Það nægir ekki að mæta á einhvern opinn fund og segja sömu tugguna og kom fram í einhverjum ræðum hérna í mars. Hyggst hæstv. ráðherra ekki eiga neitt samtal við hjálparsamtök umfram þennan fund sem átti sér stað?

Ég man eftir einu símtali sem ég hef fengið sem ég náði ekki að svara. Það skal ég alveg fúslega viðurkenna. Ég kannast ekki við að hafa fengið marga tölvupósta en það má þá alltaf bara senda þá á mig aftur. Ég nefndi það hér áðan að við viljum ekki hafa fólk á götunni, það er stóra málið. Það er verið að vinna að lausnum hvað það varðar. En ég ítreka að gildandi lög í landinu eru einfaldlega þannig að leiti einstaklingur einstaklingur til dvalarsveitarfélags, útlendingur í þessari stöðu, þá ber sveitarfélaginu að taka mál viðkomandi einstaklings fyrir. Þannig eru lögin í landinu sem hv. þingmaður kallaði hér tuggu áðan.

Atvinnuleysi tekur vissulega breytingum yfir tíma í takti við þróunina í hagkerfinu en mestar áhyggjur hef ég þó af þeim sem festast í langtímaatvinnuleysi.

Að átakinu koma Samtök atvinnulífsins, Vinnumálastofnun og VIRK Starfsendurhæfingarsjóður. Ráðgert er að verja 450 millj. kr. til verkefnisins yfir þriggja ára tímabil. Það sem stendur upp úr í mínum huga í því átaki er sú aukna áhersla á einstaklingsmiðaðan stuðning við starfsleit sem fram kemur í átakinu.

hvort verið sé að huga sérstaklega að þessum viðkvæma hópi hjá Vinnumálastofnun og hvort ekki sé ástæða til þess að hrinda í framkvæmd sérstöku átaki til að auðvelda þessum hópi að komast inn á vinnumarkað, með aukinni einstaklingsmiðaðri nálgun.

og hefur hækkað þegar kemur að langtímaatvinnuleysi, sem veldur okkur auðvitað ákveðnum áhyggjum. En atvinnuleysi er lítið í landinu eins og staðan er núna og það sem við höfum verið að vinna við á undanförnum mánuðum, allt þetta ár, er að koma á nýju verklagi hjá Vinnumálastofnun sem gengur út á að setja

Einn hópurinn er þeir sem eru metnir hafa fulla starfshæfni en takmarkaða ráðningarhæfni. Svo er hópur sem er á mörkum þess að hafa starfs- og ráðningarhæfni og þarf stuðning ráðgjafa og styrkingu samhliða ráðningu

Við erum að reyna að vinna að því að svo verði ekki og reyna að koma fólki hratt og örugglega út í samfélagið. Mig langar að vita hvort það sé einhvers konar vinna í gangi, samstarfsvinna milli ráðuneytisins og sveitarstjórnarstigsins, til þess að reyna að

samstarfsfleti á grundvelli þessa, einmitt til að reyna að koma í veg fyrir að (Forseti hringir.) fleiri fari mögulega á félagsþjónustu sveitarfélaga þegar þeim tíma er lokið sem þau hafa á atvinnuleysisskrá.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á allmörgum lögum í samræmi við forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir næsta ár.

Líkt og þingmenn þekkja er virkni krónutölugjalda með öðrum hætti en prósentuskatta. Þannig þurfa fjárhæðirnar að uppfærast um áramót í samræmi við verðlagsforsendur til þess að halda í við það sem kalla mætti hefðbundnari skatta. Í ár munu krónutölugjöld því rýrna að verðgildi. Þessu er nú öfugt farið hjá sveitarfélögunum sem almennt hækka og stundum oftar en einu sinni á ári til samræmis við verðlag. Þessi uppfærsla skilar ríkissjóði 3,4 milljörðum kr. að meðtöldum hliðaráhrifum á virðisaukaskatt, en skattarnir hefðu verið um 3 milljörðum kr. hærri ef þeir hefðu fylgt verðlagsforsendum, líkt og átti við um síðustu áramót, þótt í ljós hafi komið að sú hækkun hafi ekki náð á endanum að halda í við verðlag. Breytingin nær til áfengis-, tóbaks-, bensín-, olíu-, kolefnis-, bifreiða- og kílómetragjalds ásamt gjaldi í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjaldi.

en það er greitt tvisvar á ári. Aðgerðinni er ætlað að koma til móts við mikla lækkun tekna ríkissjóðs af ökutækjum undanfarin ár samhliða fjölgun vistvænna og sparneytinna fólksbifreiða, en mikilvægt er að endurheimta tekjur svo áfram megi standa undir öflugri uppbyggingu og viðhaldi til vegasamgangna. Líkt og og ákveðið var um síðustu áramót, að gera ákveðnar kerfisbreytingar, er haldið áfram með breytingar á bifreiðagjaldinu. Það felur í sér að það eitt að eiga bifreið mun kosta eitthvað meira en frá sjónarhorni ríkissjóðs hefur orðið verulega mikill tekjusamdráttur, annars vegar vegna þess að bifreiðir eru orðnar svo miklu sparneytnari heldur en áður var og að hluta hafa kerfin okkar hvatt til þess að sparneytnari bifreiðar séu keyptar vegna þess að vörugjöld á bensín- og dísilbifreiðar hafa tekið mið af losun koltvísýrings. Þetta hefur haft áhrif á samsetningu bílaflotans. Síðan hafa auðvitað bílaframleiðendur náð gríðarlega miklum árangri í þeim tilgangi að draga úr losun. Af þessum sökum fer fólk sjaldnar á bensíndæluna eða á dísildæluna og það þýðir að minna er að skila sér til ríkissjóðs í eldsneytisskatta og í heildina eru tekjurnar að skreppa saman. Og hér hef ég svo sem ekki minnst á það að við höfum verið með verulega miklar ívilnanir vegna rafmagnsbifreiða og tengitvinnbifreiða. Við gerðum ákveðnar kerfisbreytingar um síðustu áramót, m.a. hækkuðum bifreiðagjaldið, og erum aftur á þeim slóðum með þessari breytingu sem er áætlað að skili ríkissjóði um 1,3 milljörðum í viðbótartekjur. Næst að greiðslu kostnaðar vegna reksturs Fjármálaeftirlits og skilavalds. Hér er lagt til að gjöld vegna Fjármálaeftirlits og skilavalds Seðlabankans taki breytingum, að mestu leyti til hækkunar, með hliðsjón af breytingum á áætluðum kostnaði við starfsemina. Þá er lögð til lækkun á gjaldhlutfalli af álagningarstofni samkvæmt lögum um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara. Gjaldinu er ætlað að standa undir kostnaði við rekstur stofnunarinnar og er lagt á gjaldskylda aðila. Í lögunum er kveðið á um að tekið skuli tillit til rekstrarafgangs eða rekstrartaps af starfsemi umboðs-manns skuldara við ákvörðun á fjárhæð gjalds fyrir næsta almanaksár. Útlán gjaldskyldra aðila 31. desember 2022 voru um 4.684 milljarðar kr. og áætlaður kostnaður vegna reksturs umboðsmanns skuldara var um 301,5 milljónir. Álagningarstofn gjaldsins er öll útlán gjaldskyldra aðila. Næst að rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma og kostnaðarþátttaka heimilismanna. Það er lagt til að nýtt ákvæði til bráðabirgða við lög um málefni aldraðra taki gildi. Í því felst að heimilt verður að verja fé úr Framkvæmdasjóði aldraðra til að standa straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma fyrir aldraða á árinu 2024.

Í frumvarpinu er enn fremur lögð til framlenging á ákvæðum til bráðabirgða til að sporna gegn því að víxlverkanir örorkubóta almannatrygginga og örorkulífeyris lífeyrissjóða hefjist að nýju á árinu 2024.

og leiða til lækkunar bóta hjá þeim örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum sem hafa atvinnutekjur yfir frítekjumarkinu. Að óbreyttu ákvæði hefðu útgjöldin lækkað um 2,3 milljarða kr. á árinu 2024 en bæði þessi ákvæði eru á forræði félags- og vinnumarkaðsráðherra. Ég vil geta þess að fyrirhugaðar eru breytingar á örorkulífeyriskerfinu og í því sambandi verður jöfnunarframlagið, víxlverkunin og markviss endurhæfing fyrr í ferlinu en nú er.

búið við þetta bráðabirgðaástand þegar hinu almenna ákvæði laganna um sóknargjöld var kippt úr sambandi og framlagið hefur verið ákveðið frá þeim tíma með fjárveitingu á á fjárlögum. Almenna ákvæði laganna gerir ráð fyrir því að sóknargjöldin breytist frá ári til árs í samræmi við breytingar á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á öllu landinu milli næstliðinna tekjuára á undan gjaldaárinu. Það er auðvitað eitt álitamálið sem við kannski höfum í allt of langan tíma ekki tekið afstöðu til,

þá tók efnahags- og viðskiptanefnd tekjubandorminn til sérstakrar umræðu og ræddi um það í sínu nefndaráliti að breytingar þingsins á árunum tveimur á undan hafi verið hugsaðar sem varanlegar breytingar á sóknargjaldafjárhæðinni. Þar var sömuleiðis lýst þeirri skoðun að við hefðum átt að láta sóknargjöldin breytast eins og önnur krónutölugjöld gerðu í frumvarpinu. Þar var sem sagt komið fram með enn eina hugmyndina að því með hvaða hætti við ættum að láta sóknargjöldin breytast frá ári til árs þar sem ekki var verið að vísa til hinnar almennu reglu laganna um breytingar á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á landinu. Allt þetta fær mig til að segja hér að það er orðið tímabært að við förum ofan í lögin og tökum almenna umræðu í stað þess að vera að byggja sóknargjöldin í þetta langan tíma á bráðabirgðaákvæðum. Það er ákveðin

í takt við breytingar á krónutölugjöldum og sköttum. En í fjárlaganefnd er síðan málið afgreitt með þeim hætti að breytingin tekur gildi einungis til eins árs og alveg skýrt í afgreiðslu fjárlaganefndar að breyting sóknargjaldanna gilti bara fyrir árið 2023. Þess vegna er hér komin fram tillaga í fjárlagafrumvarpi næsta árs sem sem gerir ráð fyrir lækkun á sóknargjaldinu. Það leiðir þá af því að hin tímabundna hækkun sem fjárlaganefnd afgreiddi fellur niður. það gjaldskyld losun gróðurhúsalofttegunda og úrvinnslugjald. Það er gert ráð fyrir að fjárhæð losunargjalds vegna hvers tonns gjaldskyldrar losunar verði hækkað úr 10.781 kr. í 12.312 kr.

Gert er ráð fyrir að þessar breytingar muni hafa óveruleg áhrif á tekjur ríkissjóðs. Lögð er til framlenging á ákvæðum til bráðabirgða við lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða og lög um tryggingagjald sem kveður á um að starfsendurhæfingarsjóðir fái ekki tekjur af almennu tryggingagjaldi á árinu 2024. Sambærilegt ákvæði hefur verið í gildi fyrir árin 2013–2023. Eftir sem áður er gert ráð fyrir óbreyttri fjármögnun frá atvinnurekendum og lífeyrissjóðum, Þá er gert ráð fyrir því að samkomulagi milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra annars vegar og VIRK – starfsendurhæfingarsjóðs hins vegar verði breytt til samræmis og að á árinu 2024 leggi ríkissjóður starfsendurhæfingarsjóði til framlag á fjárlögum. Lagt er til að bráðabirgðaákvæði sem kveður á um útreikningsreglur vaxtabóta verði framlengt eitt ár í viðbót sem þýðir að reiknireglur og viðmiðunarfjárhæðir kerfisins verði þær sömu á næsta ári og voru á þessu ári.

rekstrarárið 2024 og við álagningu á árinu 2025. Það felur í sér að það verður þá á árinu 2025 sem tekjuáhrif vegna þessarar skattbreytingar gætir. Jafnframt er lögð til samsvarandi hækkun á samanlögðum skatti á hagnað félags og arð eiganda, þ.e. tekjuskatti sameignar- og samlagsfélaga, úr 37,6% í 38,4%. Þá er einnig lögð til samsvarandi hækkun á tekjuskatti lögaðila með takmarkaða skattskyldu hér á landi. Þessar breytingar eru hluti af aðgerðum stjórnvalda til að draga úr þenslu í hagkerfinu en þar sem álagning á tekjuskatti lögaðila fer fram með árstöf er gert ráð fyrir því að tímabundna hækkun skatthlutfallsins skili ríkissjóði nálægt 6,4 milljörðum kr. árið 2025.

Lagt er til að framlengd verði heimild samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum til að nota fé ofanflóðasjóðs til að taka þátt í greiðslu kostnaðar við hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða um eitt ár

Ef vinna við hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða frestast er hætta á að í náinni framtíð verði byggt á svæðum þar sem áhætta er talin of mikil fyrir slíka landnotkun, með ófyrirséðum afleiðingum. Samkvæmt lögum um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð skal rekstrarleyfishafi fiskeldisstöðvar í sjó greiða gjald í ríkissjóð. Fiskistofa ákvarðar og birtir síðan fjárhæð gjaldsins með auglýsingu eigi síðar en 1. desember hvert ár til að það öðlist gildi fyrir komandi almanaksár. Lagt er til að hlutfall af reiknistofni gjaldtöku vegna slátraðs lax í sjókvíum, þegar verð er 4,8 evrur á kílógramm eða hærra verði hækkað um 1,5 prósentustig og nemi því 5%. Jafnframt er, með tilliti til gildistöku frumvarpsins, lagt til að vegna ársins 2024 skuli Fiskistofa birta fjárhæð gjaldsins með auglýsingu fyrir 31. desember á þessu ári í stað 1. desember. Áætlað er að breytingar á verðmætagjaldi sjókvíaeldis leiði til um 630 millj. kr. hækkunar á tekjum ríkissjóðs, en málið er á forræði matvælaráðherra. Líkt og ljóst má vera eru tillögur frumvarpsins af margvíslegum toga og fjárhagsáhrif þeirra sömuleiðis.

Herra forseti. Þessi bandormur sýnir að hæstv. ríkisstjórn virðist ekki ætla að afla tekna til að auka jöfnuð í samfélaginu eða til að efla mennta- og velferðarkerfin. Við horfum upp á það nú um stundir að börnum nægir ekki barnæskan til að komast af biðlistum eftir velferðarþjónustu og hundruð af þeim sem eldri eru eru á biðlista eftir hjúkrunarheimilum og annarri öldrunarþjónustu. Ungar fjölskyldur eiga í miklum vanda vegna húsnæðiskostnaðar og hækkunar á nauðsynjavörum en hæstv. ríkisstjórn virðist hvorki ætla að efla barnabóta- eða vaxtabótakerfið til að létta undir með þeim. Þeir sem hafa miklar fjármagnstekjur njóta hins vegar verulegra skattfríðinda sem gerir það að verkum að hjá tekjuhæsta eina prósentinu, þar sem fjármagnstekjur eru meiri hluti heildartekna, verður skattbyrði lægri en hjá þeim sem eru með rétt rúmar meðaltekjur. Það er óréttlátt, herra forseti. Hátekju- og stóreignafólk nýtur sérstakra skattfríðinda í formi fjármagnstekjuskatts sem er með mun minni álagningu en atvinnutekjur og lífeyrir. Þau sem fá eða greiða sér laun með fjármagnstekjum fá meira fyrir launin sín en venjulegt launafólk því skattar á fjármagnstekjur eru lægri. Er hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra ekki sammála mér um það að á milli umræðna þurfi bæði að gera tillögur um breytingar á tekjuskattslögum til að bæta barna- og vaxtabótakerfin og setja fram breytingar sem lúta að því að allar tekjur séu skattlagðar með sama hætti?

Virðulegi forseti. Aðgerðir okkar í efnahagsmálum eru fólgnar í því að bæta afkomu ríkissjóðs og draga þannig úr fyrirferð ríkisins í hagkerfinu. Afkomubatinn er mælikvarði á framlag okkar til þessa mikilvæga verkefnis vegna þess að fyrir ungar fjölskyldur og launafólk í landinu er eiginlega ekkert mál jafn mikilvægt í augnablikinu eins og það að ná tökum á verðbólgunni, sem er sem betur fer farin að lækka, og leggja þannig betri grunn að forsendum fyrir kjarasamningagerð. Varðandi barnabóta- og vaxtabótakerfin þá vísa ég til nýlegra breytinga sem tóku gildi um síðustu áramót og koma sömuleiðis til framkvæmda um næstu áramót. Þar höfum við komið betur til móts við barnafjölskyldur en lengi hefur átt við. Sérstaklega vil ég nefna að við erum að koma samtímagreiðslum út til fjölskyldna sem oft á tíðum þurftu að bíða í allt að heilt ár eftir að barn fæddist eftir því að fá bæturnar greiddar út. Nú erum við búin að breyta því og er það mikið framfaraskref. Við erum sömuleiðis að bæta fjármunum í kerfið og höfum hækkað bæturnar með þeim hætti að fleiri njóta þeirra. Við hækkuðum sömuleiðis viðmiðunarfjárhæðir í vaxtabótakerfinu um síðustu áramót og ég var að fara yfir það hér að við ætlum að viðhalda þeirri hækkun.

Varðandi fjármagnstekjurnar þá höfum við verið að vinna að breytingum sem taka á því þegar einstaklingar eru með litlar sem engar launatekjur en talsverðar fjármagnstekjur. Það má vænta tillagna frá mér

munu hefjast við sömu fjárhæð og þegar fyrsta skattþrepinu sleppir. Fólk með 410.000 kr. á mánuði borgar hærri skatta og fær einnig skerðingar á barnabætur við sömu tekjumörk. Þetta er nú hið frábæra barnabótakerfi sem hefur verið bætt svo mikið líkt og hæstv. ráðherra vill meina. Þar sem viðmiðum í vaxtabótakerfinu er haldið óbreyttum þrátt fyrir hærra fasteignamat munu færri njóta vaxtabóta. Krafa verður frá verkalýðsfélögum um stuðning við heimilin frá stjórnvöldum til að greiða fyrir kjarasamningum. Ef verða á við því þarf að fjármagna þann stuðning og ef ekki má breyta skattlagningu á fjármagnstekjur nema að þessu leyti sem hæstv. ráðherra nefndi hér áðan, sem ég fagna, hvað segir þá hæstv. ráðherra um aukin auðlindagjöld eða hærri bankaskatt til að brúa þetta bil? Virðulegi forseti. Vandinn við tillögur Samfylkingarinnar í efnahagslegu tilliti er sá að því er haldið fram að ekki sé nóg að gert til að sporna gegn verðbólgunni,

Þetta er ekki framlag til þess að halda aftur af vexti verðbólgunnar eða til baráttunnar við verðbólguna sem við búum við í dag. Hún er sem betur fer á niðurleið og við þurfum að sjá til þess að hún haldi áfram að lækka. Í stuttu máli er ég þeirrar skoðunar, og ég bendi bara á það hversu mikið tekjuhlið ríkisfjármálanna er að taka við sér í þeim hagvexti sem við búum við í dag,

og hvers vegna það taki engum breytingum milli ára. Þetta frítekjumark, sem á næsta ári verður 200.000 kr., var á árinu 2022 110.000 kr. þannig að það hækkaði rétt um 81–82% um síðustu áramót, langt umfram aðrar hækkanir sem hv. þingmaður vísar til að eigi að vera árlegar og sjálfsagðar. Þetta er aðalástæðan fyrir því að það er ekki aftur farið í breytingar á frítekjumarki öryrkja. Hin ástæðan er sú að það stendur yfir heildarkerfisbreyting, eins og ég vék að í minni framsögu, sem lengi hefur staðið til að fara í og breytingar á bótareglunum eru þar í heild sinni undir. Það er stefnt að því af þessari ríkisstjórn að taka upp nýtt kerfi fyrir lok kjörtímabilsins að því tryggðu að forsendur fyrir fjármögnun kerfisbreytinganna gangi eftir.

vegna þess að ef þið eruð að fara að breyta kerfinu og ætlið að reyna að stuðla að því að öryrkjar hafi meiri trú á því að geta farið aftur út á vinnumarkaðinn, hvers vegna í ósköpunum ekki að hækka þetta bara strax? hverju er verið að búa til hvata til að draga úr? Hvernig í ósköpunum eiga þessir einstaklingar að trúa því að þið ætlið að fara að gera eitthvað gott í endurskoðun kerfisins þegar þið eruð að draga þarna úr?

Virðulegur forseti. Ég verð bara að vísa til þess að það stendur yfir vinna við að gera heildarkerfisbreytingu. Megininntakið í kerfisbreytingarvinnunni er að skapa einmitt þessa hvata sem hv. þingmaður er að kalla eftir þannig að það verði hvati til að bjarga sér sjálfur og ég hef þá trú að lög og reglur um þetta efni séu best smíðuð þegar við tryggjum að fólk hafi stuðning frá stjórnvöldum til þess að bjarga sér sjálft þegar það getur, að hjálpa fólki til sjálfshjálpar á að vera tilgangur laganna. En við getum auðvitað ekki rætt um hóp öryrkja sem einhvern einsleitan hóp í þessu samhengi, gríðarlega fjölbreyttur og fjölmennur hópur sem er með ólíkar þarfir. En fyrir þann hluta hópsins sem hefur möguleika á að afla sér eigin tekna þá eigum við að sjálfsögðu að hvetja til þess.

Við sjáum þetta kannski á einfaldastan hátt með því að skoða tekjublöðin, sum tekjublöðin skoða tekjuskatt en önnur skoða bæði tekju- og fjármagnstekjuskatt og topp

og Hagstofan hefur einmitt bent á það. Þetta hefur líka áhrif á tekjur sveitarfélaga vegna þess að sveitarfélögin fá ekki hluta af fjármagnstekjunum á meðan þau fá að sjálfsögðu útsvarið, sem er hluti af

Ég hef verið með þetta mál til skoðunar og er að vinna úr samantekt sem unnið hefur verið að í ráðuneytinu, skýrslu um þetta efni.

Ég er með í bígerð að koma með tillögur til lagabreytinga þannig að það nái fram að ganga. Varðandi fjármagnstekjuskattinn að öðru leyti þá er þá er þetta skattur sem hefur verið hækkaður mjög verulega á undanförnum árum. Hann hefur farið úr 10% upp í 22% í tveimur skrefum.

Þetta felur m.a. í sér að við tökum fjármagnstekjuskatt af verðbótum, þannig að nákvæmlega jafngildar krónur og voru á fyrra ári

Þetta þarf að hafa í huga þegar menn eru að velta fyrir sér hækkun á fjármagnstekjuskattinum sérstaklega, þ.e. hversu breiður gjaldstofninn er.

Ég vona að það takist hjá okkur. Þessar kerfisbreytingar eru hugsaðar í skrefum. Það má segja að við höfum stigið fyrstu skrefin um síðustu áramót með hækkun bifreiðagjaldsins og lágmarksvörugjaldi fyrir rafmagnsbifreiðar.

Í næsta skrefi, sem gæti komið áramótin 2024/2025, yrði farið í enn frekari kerfisbreytingar sem myndu snúa að öðrum bifreiðum á götunum

Herra forseti. Í þessum tekjubandormi eru ekki mikil tíðindi, ekki frekar en í fjárlagafrumvarpinu sem bandormurinn á að styðja. Tíðindin eru þó helst um það sem ekki er í frumvarpinu. Efnahags- og viðskiptanefnd mun fara ítarlega yfir frumvarpið og leita eftir umsögnum eins og vera ber. Við munum m.a. velta upp áhrifum 3,5% verðlagsuppbótum á krónutölugjöldin í mun hærri verðbólgu. Skoða þarf áhrifin bæði á heimilisbókhald landsmanna og einnig á rekstur Framkvæmdasjóðs aldraðra og Ríkisútvarpsins. Það sama á við um annað í frumvarpinu. Ég vil nefna sérstaklega það að framlengja heimild til að greiða fé úr ofanflóðasjóði vegna hættumats á eldgosum, vatnsflóðum og sjávarflóðum. Rannsóknir Veðurstofunnar í þessum efnum varða þjóðaröryggi og mikilvægt að fjármagna að fullu. Og nú þegar aðgerðir gegn loftslagsvá eru verulega aðkallandi þarf að undirbyggja þær með rannsóknum, bæði hér innan lands og í samstarfi við erlenda vísindamenn. Nefndin þarf að fá svör við því hver áhrifin verða á ofanflóðasjóð og verkefni hans og beina þarf því til fjárlaganefndar að fara yfir útgjöld Veðurstofu og verkefnastöðuna þar. Vaxandi ójöfnuður á Íslandi er staðreynd þrátt fyrir mótmæli stjórnarliða í þeim efnum. Pólitískar ákvarðanir ýta undir þá þróun. Það er hægt að snúa þessari þróun við ef pólitískur vilji leyfir. Ástæðurnar fyrir auknum ójöfnuði blasa við fólki sem skilur hvernig gott og öruggt samfélag virkar best fyrir flesta og sér á hvaða sviðum er brýnt að grípa til aðgerða. Þeirra aðgerða er ekki að vænta á vakt ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og er ekki að finna í fjárlagafrumvarpi 2024, hvorki á tekju- eða gjaldahlið þess og þar með ekki í frumvarpinu sem við ræðum hér. Embætti landlæknis birti skýrslu í maí 2021 sem ber yfirskriftina Ójöfnuður í heilsu á Íslandi. Ástæður og árangursríkar aðgerðir til úrbóta.

sem ekki er fastráðið, þeir sem þurfa að annast aðra, fólk af erlendum uppruna og aldraðir eru líklegri til þess að búa við lélega heilsu sökum fátæktar. Fátækt í bernsku getur haft skaðleg áhrif á heilsu allt lífið. Útgjöld til félagslegrar verndar sem auka fjárhagslegt öryggi viðkvæmra hópa vegna örorku, fötlunar, atvinnuleysis o.fl. auka heilsufarslegan jöfnuð.“ Þar segir enn fremur, með leyfi forseta: „Bágborin búsetuskilyrði eru nátengd vanheilsu enda eru þeir sem eru húsnæðislausir, búa í lélegu eða óöruggu húsnæði eða húsnæði sem þeir hafa ekki efni á, líklegri til þess að vera við lélega heilsu.“ Að jafna stöðu barna ætti alltaf að vera forgangsmál. Framlög til menntunar allt frá leikskóla jafnar upphafið fyrir hvert barn og vinnur gegn því að ójöfnuður flytjist á milli kynslóða. Ákall hæstv. mennta- og barnamálaráðherra í umræðum um stefnuræðu hæstv. forsætisráðherra á dögunum var átakanlegt að hlusta á. Ákall hans var augljóst merki um skilningsleysi innan hæstv. ríkisstjórnar á mikilvægi málefna barna. Hæstv. mennta- og barnamálaráðherra var í ræðu sinni að kalla eftir stuðningi við farsæld barna sem þyrfti annars að þrengja að með sparnaði í skólakerfinu og fækkun valkosta á framhaldsskólastigi. Ríkisstjórn eins ríkasta samfélags í heimi vill ekki afla tekna eða forgangsraða fjármunum til að fjármagna menntakerfið svo vel sé eða aðgerðir til að tryggja farsæld barna. Það er ávísun á viðvarandi ójöfnuð.

Heildarkostnaður samfélagsins vegna fátæktar er áætlaður 31–92 milljarðar kr. Fátækt er kostnaðarsöm fyrir samfélagið allt og sérstaklega fyrir þau sem við hana búa. Það er til mikils að vinna að koma í veg fyrir að fólk festist í fátæktargildru. Aðgerðir af slíku tagi er ekki að finna í þeim bandormi sem hér er til umræðu en hann tekur vonandi breytingum í þá veru við vinnslu í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Beita þarf jöfnunartækjum eins og barnabótum og húsnæðisstuðningi strax til að vinna gegn ójöfnuði, ekki síst nú um stundir þegar stýrivextir eru orðnir helmingi hærri hér á landi en í þeim ríkjum sem við viljum bera okkur saman við. Svo háir vextir bitna harkalega á ungum fjölskyldum sem nýlega hafa keypt sína fyrstu íbúð. Aukið framboð á húsnæði á viðráðanlegu verði þarf augljóslega að vera til staðar til að vinna á húsnæðisvanda til framtíðar. Norrænu ríkin raða sér efst á öllum stigatöflum yfir lönd þar sem best er að búa. Þar er einnig mestur jöfnuður og traust sem einkennir góð samfélög. Þangað eigum við að leita eftir fyrirmyndum í tekjuöflun og tekjutilfærslum. Barnabætur eru skattafsláttur til barnafjölskyldna, ætlaðar til að jafna stöðu barnafólks við hina sem ekki eru með börn á framfæri. Í hinum norrænu ríkjunum eru barnabætur ekki tekjutengdar nema í Danmörku þar sem foreldrar með rífleg meðallaun fá samt sem áður óskertar barnabætur. Jöfnunin er tekin í gegnum tekjuskattskerfið en ekki með tekjuskerðingum og tilheyrandi jaðarsköttum líkt og hér á landi. Á árinu 2024 verða barnabætur í sögulegu lágmarki ef miðað er við hlutfall af vergri landsframleiðslu. Óskertar barnabætur með hverju barni á næsta ári verða 25.833 kr. á mánuði hjá einstaklingum í sambúð, hækka um 5% á milli áranna 2023 og 2024. Par með rétt rúm lágmarkslaun fær ekki óskertar barnabætur því við svo lágar tekjur hefst skerðingin í núverandi barnabótakerfi. Þessu viljum við jafnaðarmenn breyta og taka tímasett og fjármögnuð skref strax á næsta ári í átt að betra og skilvirkara barnabótakerfi að norrænni fyrirmynd. Frumvarpið sem við ræðum hér gerir ráð fyrir að viðmið fyrir vaxtabótakerfið verði óbreytt á næsta ári þrátt fyrir að vextir hafi hækkað umtalsvert og séu verulega íþyngjandi fyrir skuldug heimili. Í skýringum með frumvarpinu segir að þar sem fasteignamat hafi hækkað, sem hefur áhrif á skerðingar, muni kostnaður við kerfið ekki vaxa. Laun hafa einnig áhrif á skerðingar þannig að ef viðmiðum er haldið óbreyttum fá færri stuðning í gegnum vaxtabótakerfið þegar raunin er sú að enn fleiri þurfa á stuðningi að halda. Vaxtabætur og húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur eru sanngjarnar og nauðsynlegar aðgerðir. Skattbyrði hátekjufólks hefur minnkað frá árinu 2013 en skattbyrði lágtekjufólks vaxið á sama tíma. Lækkandi raungildi á barnabótum og vaxtabótum hefur haft áhrif á kjör ungra fjölskyldna til hins verra. Það á að beita skattkerfinu með skilvirkum hætti til að afla tekna en einnig til að vinna gegn ójöfnuði. Ávinningurinn fyrir samfélagið allt er fólginn í betri andlegri og líkamlegri heilsu almennings. Það er þess virði, herra forseti, að jafna leikinn. Samfylkingin lagði fram tillögu fyrir tæpu ári síðan um aðgerðir til að ná samstöðu í landinu um viðbrögð við verðbólgu og vaxtahækkunum. Tilgangurinn var þá að verja tekjulægri hópa, ungt fólk fólk og barnafjölskyldur fyrir áhrifum verðbólgunnar, draga úr greiðslubyrði vegna húsnæðiskostnaðar og sporna við þenslu í hagkerfinu. Fyrir sömu aðgerðir er þörf nú ári síðar. Tillögurnar fjölluðu í fyrsta lagi um að sett verði á leigubremsa að danskri fyrirmynd. Í öðru lagi að vaxtabótakerfinu verði beitt til að styðja við lágtekju- og millitekjuheimili sem glíma við mikla greiðslubyrði vegna húsnæðislána, annaðhvort með varanlegum breytingum á skerðingarmörkum vaxtabótakerfisins með möguleika á fyrirframgreiðslu eða með einsskiptis tekjutengdri vaxtaniðurgreiðslu. Jafnframt verði leitað leiða til að koma til móts við fólk með íþyngjandi greiðslubyrði vegna tekjutengdra námslána og húsnæðislána. Í þriðja lagi að barnabótakerfið verði styrkt og skerðingarmörk hækkuð til að mæta hækkun á nauðsynjavörum fyrir fjölskyldur. Í fjórða lagi að ráðist verði í aðgerðir á tekjuhlið ríkisfjármálanna til að sporna við þenslu, auka jöfnuð í samfélaginu og bæta afkomu ríkissjóðs. Reglur settar gegn því að launatekjur séu ranglega taldar fram sem fjármagnstekjur. Innleiddir verði tímabundnir hvalrekaskattar með viðbótarfjármagnstekjuskatti og sérstöku álagi á veiðigjöld þeirra útgerða sem halda á mesta fiskveiðikvótanum. Allar þessar tillögur eru enn í fullu gildi og eru nauðsynlegar til að auka traust og skapa sátt um leiðina áfram veginn. Með réttlátu og skilvirku skattkerfi er meginmarkmiðið að afla tekna til samneyslunnar, fyrir velferðarsamfélagið en það er einnig til að hafa áhrif á tekjudreifingu í samfélaginu, ná félagslegum markmiðum, leiðrétta fyrir markaðsbrestum, til sveiflujöfnunar í efnahagslífinu, ná til auðlindarentu, til atvinnuuppbyggingar og byggðastefnu. Skattapólitíkin er mikilvæg. Skattapólitík er um hverjir borga skatta, hve mikið og hvenær. Skattstefna sýnir áherslur stjórnvalda hverju sinni, sýnir hvert þau vilja fara með samfélagið. Tekjuöflunarhlutverkið er augljóslega mikilvægt en jöfnunarhlutverk skattkerfisins er ekki síður mikilvægt, hvernig skattar og gjöld hins opinbera nýtast til að jafna leikinn, sætta sjónarmið og gera það mögulegt að enginn sé skilinn eftir. Einnig til að ná fram ákveðnum markmiðum, svo sem í umhverfis- og auðlindamálum eða lýðheilsumálum. Við eigum að þora að tala um skatta. Nú um stundir eru það breiðu bökin, stórútgerðir, fjármálastofnanir og þeir sem fá launin sín greidd sem fjármagnstekjur sem þurfa að greiða sinn sanngjarna skerf til samfélagsins. Ríkisstjórnin vill alls ekki snerta þessa hópa en hikar ekki við að fara ofan í vasa almennings með gjaldahækkunum líkt og frumvarpið sem við ræðum hér ber vitni um. Við þurfum líka að þora að tala um skattsvik og notkun skattaskjóla. Vísindamenn sem rannsakað hafa notkun skattaskjóla segja að ríkissjóður Íslands verði af 22% af fyrirtækjaskatti vegna skattundanskota á hverju ári. Hlutfallið hér á landi er það næsthæsta innan OECD-ríkjanna. Ríkissjóður verður af í það minnsta 15 milljörðum kr. á ári hverju vegna þess að fyrirtæki fela fé og eignir í skattaskjólum. Og það gera einstaklingar auðvitað fyrir hönd félaga sinna. Fyrir þann pening mætti t.d. bæta kjör öryrkja og eldra fólks eða hækka greiðslur til ungra fjölskyldna í landinu. Þeir sem nota skattaskjól gera það til að komast hjá því að greiða skatta af tekjum og eignum og vilja láta aðra bera sinn hlut í ríkisrekstrinum, láta aðra halda hér uppi heilbrigðisþjónustu, menntakerfi og öðrum innviðum samfélagsins. Þau vilja ekki borga til samfélagsins réttlátan hlut líkt og aðrir gera en þiggja þjónustuna. Stjórnvöld þurfa að ganga ákveðin til verks og koma í veg fyrir að skattsvik og notkun skattaskjóla haldi áfram að grafa undan samfélaginu, bæði fjárhagslega og siðferðislega. ríkisstjórn sem nú situr virðist ekki hafa mikinn áhuga á þessu. Það þarf að breyta skattareglunum þannig að sem minnst verði um notkun skattaskjóla og styrkja skattyfirvöld til að fylgjast með framkvæmd reglnanna. Eitt er víst, forseti, að án ábyrgðar geta samfélög ekki virkað. Ábyrgðin á rekstri þjóðfélagsins er okkar allra.

Við erum hér komin að tala um hinn fræga bandorm

á meðan fyrirtæki og fjármagnstekjueigendur sleppa nær alveg. Á sama tíma og ríkisstjórnin segist vera í baráttu við verðbólguna hækkar hún kostnað heimilanna og hellir þannig bensíni á verðbólgubálið.

en ég er farinn að halda að þessi stöðugleiki felist í því að það séu stöðugar hækkanir á öllu sem almenningur þarf að borga að það sé líka stöðugleiki í því að þeir ríku þurfi að borga minna og minna. Já, stöðugleikinn sem þeir tala um er nefnilega ekki fyrir alla, bara þá útvöldu. Þetta sést einna helst þegar litið er til þess hvað fjármagnstekjuskattur hér á landi er lágur. Í þeim löndum sem við berum okkur saman við er fjármagnstekjuskatturinn mun hærri en gengur og gerist hér á landi. Tökum nokkur dæmi. Í Danmörku er fjármagnstekjuskattur þrepaskiptur frá 37–42% og fer eftir því hversu háar tekjur fólks eru. Í Finnlandi er fjármagnstekjuskatturinn þrepaskiptur í 30 og 34%, með 4,4 milljóna mörk um það hvenær þú ferð yfir á efra þrepið. Í Noregi er meginreglan sú að fjármagnstekjur beri 22% skatt en það er sama hlutfall og gildir í raun um tekjuskattinn þar.

og þess vegna bera þessar eigendatekjur hærra skatthlutfall, eða 37,8%. Í Svíþjóð bera fjármagnstekjur 30% skatt en þó eru sérstakrar reglur varðandi persónulegar eignir og hagnað af hlutabréfum.

Þegar þetta er borið saman við þau 22% sem greidd eru í fjármagnstekjuskatt hér á landi má sjá að Ísland er sannkallað velferðarsamfélag fyrir fjármagnstekjueigendur, eða ættum við kannski að kalla það bara skattaskjól? Það er mikilvægt að hafa í huga að samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni er sá fjöldi sem greiðir skatta af launum að dragast saman á meðan fjöldinn sem greiðir fjármagnstekjuskatt er að vaxa á milli ára. Hér er því komin gjá milli þeirra sem eru launþegar annars vegar og hinna sem geta nýtt sér það að stofna einkahlutafélag, skrifa þar ýmsan kostnað sem frádrátt, greiða sér út arð og komast þannig hjá því að greiða sinn skerf af samfélagslegum kostnaði. Það er vert að hafa í huga, eins og ég nefndi einmitt í andsvari við hæstv. fjármálaráðherra, að

skattleggja frekar þá sem eiga t.d. margar eignir sem leigðar eru út til ferðamanna. Á sama tíma erum við að sjá verðbólgu og aðra hluti gerast vegna skorts á húsnæði.

Þar horfum við sérstaklega á þá sem eru að menga mest, stóriðjuna og aðra stórnotendur. Á flestum öðrum stöðum í heiminum er verið að leggja á hærra og hærra gjald til þess að þrýsta á þessa aðila að draga úr menguninni

í París 2015. Ef við náum ekki þessum markmiðum fyrir 2030 fáum við, samkvæmt mati ráðuneytis utanríkismála,

Það er von mín að eitthvað bætist við í þennan bandorm í meðförum þingsins til að tækla eitthvað af þessum málum.

en það sem hv. þingmaður nefndi ekki og horfir fram hjá er að þessi samanburður einn og sér er algjörlega ómarktækur ef ekki er á sama tíma litið til þess hversu breiður skattstofninn er til að mynda annars staðar á Norðurlöndum, hann er lægri. Það helgast af því að þar eru frádráttarreglur mun víðtækari en hér á landi og flækjustigið reyndar almennt mun meira. Ég skal nefna dæmi.

útreikningum sínum á því hversu vondur fjármagnstekjuskatturinn á Íslandi er, eða allt of lágur að hans mati, tekið tillit til þessara þátta sem ég var að nefna hér varðandi Norðurlöndin?

Það þarf að sjálfsögðu alltaf að vera einhvers konar sérákvæði. Til að mynda nefndi hv. þingmaður Finnland en þar er einmitt

allar þær reglur sem eru í gildi, hvers vegna þessar undanþágur eru á mismunandi hlutum og hvernig við getum lært af frændum okkar á Norðurlöndum að búa til fjármagnstekjuskattskerfi

það eru hinir efnuðu sem borga mestu skattana. Við getum jafnvel farið í tölfræði sem hefur verið birt varðandi tekjutíundir.

Er hann þá að tala um að það þurfi eingöngu að hækka skattprósentuna eða eru það tekjurnar sem koma til? Það leiðir auðvitað til þess, sem er alveg sérstakt umræðuefni,

Það sem ég spurði út í áðan í mínu fyrra andsvari og hv. þingmaður hefur staðfest, er að ekki er hægt með einföldum hætti að koma hér upp og bera saman

áhyggjur af því að ég hafi ekki skoðað nægilega vel hvernig skattstofninn er og hvernig þetta fer allt fram á Norðurlöndunum.

framkvæma frumkvæðisúttekt á því innan nefndarinnar hvernig þetta er á Norðurlöndunum og í samanburði við fjármagnstekjuskatt á Íslandi.

náttúrulega að tala um hlutfallslega. Það er til gömul og góð tilvitnun í einn ríkasta mann heims, Warren Buffett, sem sagði að það væri alls

til þess að borga lægri skatt, hvort sem það er til ríkis eða sveitarfélaga.

Það þarf að spýta í, það þarf að byggja. Það þarf að taka á biðlistunum. En erum við að gera það? Nei, ekki með því að taka þessa fjármuni, sem eru eyrnamerktir til að byggja upp hjúkrunarheimili, í rekstur. Það er

Ég veit ekki hvort hún er rétt, ég hafði ekki alveg nógu langan tíma til þess, en ef það er rétt þá er þetta gífurleg misnotkun á sjóðnum. Það verður að stöðva þetta. En því miður, þeir ætla sér alls ekki að stöðva svona hluti. Þeir eru sannfærðir einhvern veginn um að það sé hið besta mál

að borga einhverju fólki lægstu lífeyrislaun almannatrygginga en látum það ekki stoppa heldur 10% minna.

Ég held að ég hafi þetta ekki mikið lengra en ég segi fyrir mitt leyti að þessi ríkisstjórn fer

Virðulegi forseti. Ég ætla aðeins að kveðja mér hljóðs í þessari umræðu um tekjubandorminn sem er hér lagður fram af hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Ég ætla að stikla á nokkrum atriðum sem mér finnst mikilvægt að koma aðeins inn á í umræðunni. Fyrst langar mig að nefna verðlagsuppfærslu krónutöluskatta þar sem er verið að leggja til 3,5% hækkun. Þar er um að ræða aðgerð stjórnvalda sem miðar að því að vinna gegn þeirri spennu sem myndast hefur í hagkerfinu en styrkja samt líka tekjugrundvöll ríkissjóðs án þess að vera of íþyngjandi fyrir almenning. Ég vona að það að fara þessa leið skili árangri inn í hagstjórnina núna en er nú annars almennt þeirrar skoðunar að það sé mikilvægt að afla tekna í ríkissjóð því að það eru auðvitað tekjurnar sem við notum til þess að reka að reka samfélagið okkar. En það er hins vegar líka alveg jafn ljóst að það er gríðarlega mikið hagsmunamál að ná niður verðbólgunni ég vona að þetta skili tilætluðum árangri.

fólk sem fær þessar greiðslur myndi annars fá. Þetta er eitt af þessum atriðum sem er svo

finna eða búa til kerfi sem kemur í veg fyrir þetta. Það er náttúrlega búið að gera þetta svo oft að manni finnst þetta eiginlega bara vera orðið hið sjálfsagða mál að gera, sem það auðvitað er á vissan hátt. En það er hins vegar líka svo mikilvægt að muna eftir því að ef ekki yrði farið í þessa framlengingu þá myndi það hafa verulega neikvæð áhrif á afkomu þó nokkuð stórs hóps af fólki. Til að mynda er bent á það hér í greinargerð með frumvarpinu að verði ákvæðið ekki framlengt muni frítekjumark örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna lækka úr 2,4 millj. kr. á ári í 300.000 kr. Það væri algerlega ótækt. Þannig að þetta er eitt af þessum málum sem eru svo sjálfsögð að séu hérna

það sem snýr að gjaldskyldri losun gróðurhúsalofttegunda. Ég verð bara að játa það að

hvaða áhrif breytingarnar hafa og hvaða áhrif það myndi hafa ef breytingarnar væru ekki gerðar og nefndin skoði þetta vel sem og auðvitað allt annað sem snýr að hlutum sem hafa með loftslagsmál að gera. Mig langar að fagna því sérstaklega að í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að tekjuskattur lögaðila hækki tímabundið til eins árs um 1 og fari þar með úr 20% í 21% rekstrarárið 2024 og við álagningu á árinu 2025. Ég held að það sé jafnframt mikilvægt að við fylgjum því eftir og sjáum hvaða áhrif þetta hefur því að hér er einungis verið að lögfesta að gera þetta til eins árs,

Þetta er partur af aðgerðum stjórnvalda til að draga úr þenslu í hagkerfinu og það er gott. En ég myndi sem sagt vilja skoða þetta svona í stærra samhengi en fagna því að þessi tillaga er þarna inni og tel hana mjög góða. Svo langar mig að nefna breytingar sem er verið að leggja til á verðmætagjaldi sjókvíaeldis,

Ég fagna því að þessi breytingartillaga komi hér inn í tekjubandorminn, ég veit að það er verið að vinna að ýmsu í matvælaráðuneytinu sem kemur að sjókvíaeldi og er miklu víðfeðmara og víðtækara en ég fagna því að þessi breyting komi hérna inn. Svo þurfum við auðvitað að fara bara í talsvert mikla vinnu þegar kemur að umgjörð sjókvíaeldis og við munum þar auðvitað eftir skýrslu ríkisendurskoðanda sem við fjölluðum um á síðasta þingi og ýmislegt sem þar er bent á. Það er ekki fjallað um gistináttaskatt í þessu í þessu frumvarpi en hann var felldur úr gildi tímabundið sem partur af Covid-ráðstöfunum og mun núna aftur taka gildi og ég veit að það er frumvarp frá hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra á þingmálaskrá

myndi vilja og legg til að það verði skoðað núna strax í nefnd hvort ekki ætti að þrepaskipta gistináttaskattinum. Mér finnst skjóta pínulítið skökku við að það sé í rauninni sama gjald sem er greitt hvort sem gist er í tjaldi eða á fimm stjörnu hóteli. Þetta held ég að væri verkefni fyrir efnahags- og viðskiptanefnd að fara í og alveg hægt að byrja á því samhliða vinnslu við þetta frumvarp hér.

nefndin ætti að skoða fjármagnstekjuskattsumhverfið eins og það er á Norðurlöndunum og og bera það saman við okkar kerfi. Ég verð að segja það að mér finnst þetta bara góð hugmynd og lýsi því yfir að ég er alla vega alveg til í að fara fara í þá vinnu. Ég held að það myndi ekki gera neitt annað en að auka þekkingu okkar í nefndinni sem erum að fást við skattamálin á því hvernig hlutum er fyrir komið í okkar nágrannalöndum og og örugglega ýmislegt sem við getum lært af þeim og mögulega fundið einhver víti til að varast. En ég held að það yrði alla vega bara skemmtileg vegferð. Líkt og ég hef hér rakið þá tel ég að í þessu frumvarpi séu ýmsar tillögur sem eru ekki bara góður heldur sumar beinlínis nauðsynlegar

Virðulegur forseti. Boðuð er 1% skattahækkun á fyrirtæki í fjárlögum næsta árs. Þessi skattur mun falla jafnt á öll fyrirtæki, án tillits til afkomu þeirra eða hvort hún hafi verið í meðallagi, góð eða slæm. Nú er það svo að fyrirtæki eru mjög misvel í sveit sett. Það er bláköld staðreynd að sum fyrirtæki hafa hagnast stórkostlega á verðbólgunni.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

Hagnaður bankanna óx úr 30 milljörðum árið 2020 í 81 milljarð á árinu 2021; um 50 milljarða á einu ári. Svo að maður beiti meðaltölum, eins og hæstv. fjármálaráðherra er oft mjög hrifinn af að gera, þá gera þessir auknu 50 milljarðar að meðaltali um 132.000 á hvert einasta mannsbarn á Íslandi eða um 525.000 á hvert einasta fjögurra manna heimili landsins. Ef miðað er við 80 milljarða hagnað þá gerir það um 210.000 á mann eða 840.000 á hvert fjögurra manna heimili. Athugið að þessar tölur miðast við hagnað bankanna, það sem þeir fá greitt frá okkur, fólkinu í landinu, umfram það sem kalla mætti eðlilegar greiðslur af lánum og þess Árið 2022 högnuðust þrír stóru bankarnir um 66,9 milljarða þar sem bara hagnaður Landsbankans meira en tvöfaldaðist á milli ára og það er sko sannarlega útlit fyrir bætta afkomu bankanna á þessu ári vegna stóraukinna vaxtatekna. Þannig högnuðust bankarnir þrír samanlagt um 40 milljarða kr. á fyrstu sex mánuðum þessa árs þannig að þeir stefna augljóslega í 80 milljarða eða meira á þessu ári í hagnað. hagnað. Bankarnir og fyrrnefnd stórfyrirtæki, þetta eru aðilarnir sem græða á verðbólgunni og hagnast á því að hún sé sem hæst á meðan heimili og minni fyrirtæki þurfa að borga brúsann, svo mikið að þeim er sumum við það að blæða út.

Svo er ekki hjá því komist að nefna bankaskattinn sem nær ekki einu sinni 0,2%. Hann er nákvæmlega 0,145%. Við í Flokki fólksins höfum ítrekað mælt fyrir bankaskatti, að hann verði hækkaður í það sem hann var fyrir lækkun. Þar verður að hafa tvennt í huga. Lækkun bankaskatts hefur ekki skilað sér til neytenda og þó að hann yrði hækkaður myndi hann samt ekki einu sinni ná 0,4%, hann yrði þá 0,376%.

Það er farið með bankana hérna eins og heilagar kýr. Það má aldrei snerta við þeim né öðrum stórfyrirtækjum. Vonandi mun stuðningur við hækkun bankaskattsins ná fram að ganga þegar við leggjum þessa tillögu fram að nýju. Málið er að það standa ekki öll fyrirtæki í landinu jafn vel. Það eru hér fyrirtæki sem stórgræða á meðan önnur eru jafnvel í basli. Það er ekki sanngjarnt að sams konar og sami prósentuskatturinn fari á þau öll. Það hlýtur að vera réttara að leggja einhvers konar hvalrekaskatt á stórfyrirtæki sem, eins og gríðarlegar hagnaðartölur þeirra sýna fram á, eru ekki á nokkurn hátt að taka þátt í baráttunni við verðbólguna, frekar en að leggja skattahækkanir jafnt á öll fyrirtæki, sama hvernig þau standa. Ég vona að þessi fyrirhugaði skattur taki breytingum í meðförum þingsins og hv. efnahags- og viðskiptanefndar þannig að honum verði verði breytt í t.d. einhvers konar þrepaskiptan skatt þar sem fyrirtæki sem greiða hluthöfum háan arð af milljarðahagnaði greiði hærri prósentutölu en minni fyrirtæki sem veikar standa.

Talandi um skatta, við í Flokki fólksins höfum lagt ríka áherslu á það að við viljum ekki skattleggja fátækt. Og talandi um skatta þá dettur mér í hug árið 1987, sem var dásamlegt ár, ekki bara vegna þess að Kringlan opnaði með Hard Rock Café í fararbroddi, heldur líka því að það var skattlausa árið.

Samkvæmt lögum og reglugerð þá átti persónuafsláttur að hækka samkvæmt neysluvísitölu, sem myndi þýða það að í dag, eða á næsta ári sem sagt,

Maðurinn hefur fimm grunnþarfir: Heila heilsu — það er sagt að maður sem er veikur eigi eina ósk;

Önnur er kærleikur og svo eru það fæði, klæði og húsnæði. Og það er það sem við í Flokki fólksins erum alltaf að berjast fyrir: Fæði, klæði og húsnæði. Þess vegna viljum við að persónuafslátturinn fari bara í þá tölu sem hann á að vera, því að hann nýtist best þeim sem minnstu launin hafa. Svo langar mig líka til að tala um sjúkdóminn alkóhólisma. Hann hefur borið svolítið á góma núna, sérstaklega hérna í dag þegar hv. þm. Inga Sæland kom og tjáði sig um

Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024, oft kallaður tekjubandormur, frá hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra.

þetta mál til frekari skoðunar og athugunar og meðferðar. Sú nefnd mun að sjálfsögðu rísa undir því og vanda vel til verka, kalla eftir umsögnum og vinna eftir þeim og taka tillit til ef svo ber undir.

víða og úr ýmsum áttum gagnrýni á þetta eftir kannski töluvert bratta hækkun um síðustu áramót, að hér séu einstaklingar og fyrirtæki að fá aðra slíka hækkun í andlitið. En við verðum að horfa til þess að við erum hér

og þeim samfélagsbreytingum sem við sem samfélag erum að horfast í augu við og erum að þróast í mjög jákvæða átt með tilliti til umhverfis- og loftslagsmála. Aðgerðinni er, vegna þessara samfélagslegu breytinga, ætlað að styrkja tekjustofna ríkissjóðs af ökutækjum en þeir hafa eðli málsins samkvæmt, eins og ég hef sagt hér, dregist saman vegna fjölgunar á vistvænum og sparneytnum fólksbifreiðum. Það er áætlað samkvæmt frumvarpinu að þessar breytingar muni skila ríkissjóði 1,3 milljörðum í viðbótartekjur.

að kostnaðarþátttaka heimilismanna á dvalar- og hjúkrunarheimilum aukist við það að tengingar við tekjur maka hafa verið afnumdar.

hvernig sóknargjöld hafa verið að þróast á síðustu árum. Bæði efnahags- og viðskiptanefnd og fjárlaganefnd hafa verið með þetta mál á sínum borðum sem hefur leitt til þess að gjöldin hafa hækkað. Nú er hins vegar lagt til, eins og síðustu ár, vegna þess að sú hækkun hefur bara gilt til eins árs,

og vonast til þess og veit það að hv. efnahags- og viðskiptanefnd muni taka þetta til skoðunar vegna þess að við vitum það, a.m.k. sá sem hér stendur og ég veit að það eru margir sem taka undir þau sjónarmið með mér, að kirkjan gegnir mjög mikilvægu hlutverki í okkar samfélagi á svo margan hátt, bæði á okkar mestu gleðistundum og þegar erfitt er hjá fjölskyldum og einstaklingum í þessu landi, og við þurfum að halda áfram að styðja við þessar mikilvægu stofnanir. Ég myndi telja svona fljótt á litið eðlilegt að krónutalan sem gilti

í þessu ástandi, að hann fari úr 20% í 21% fyrir rekstrarárið 2024 og við álagningu á árinu 2025.

í núverandi ástandi um 200 millj. kr. Við erum einnig að framlengja gildistíma laga um fjarskiptasjóð út árið 2024 og bráðabirgðaákvæði sem kveður á um heimild til að nota fé ofanflóðasjóðs til að taka þátt í greiðslu kostnaðar við hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða er framlengt um eitt ár. Við sjáum það og höfum gengið í gegnum sem samfélag ýmsar náttúruhamfarir hér á á liðnum árum, sama hvort við nefnum snjóflóð, eldgos á Reykjanesskaga eða hvað sem er, og það er mikilvægt að við séum stöðugt og alltaf að

ákjósanlegt að búa á svæðum sem voru jafnvel að deyja út, eins og ég segi hér, fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Það verður auðvitað að horfa á stóru myndina í þessu eins og öðru. Við erum að taka þá ákvörðun hér,

Kannski myndi einhver segja því miður, en það er alveg ljóst að þessi tillaga þarf að koma inn á borð þingsins fyrir 1. desember. Nú er þetta komið hér inn er eitthvað sem efnahags- og viðskiptanefnd, eins og annað sem fram kemur í þessu frumvarpi, mun taka til skoðunar og umfjöllunar og taka tillit til og eiga samtal við aðila í þessari grein eins og öðrum sem þetta mál snertir.

Jafnframt er, með tilliti til gildistöku frumvarps þessa, lagt til að vegna ársins 2024 skuli Fiskistofa birta fjárhæð gjaldsins með auglýsingu fyrir 31. desember 2023 í stað 1. desember það ár.

Virðulegur forseti. Nú þegar við ræðum breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga er mikilvægt að hafa í huga að það eru fjögur meginviðfangsefni sem lögð eru fram í fjárlögum fyrir árið 2024; það er að tryggja aukinn afkomubata umfram fyrri áætlanir, að vinna gegn verðbólguþrýstingi, að viðhalda skýrri forgangsröðun og að auka aðhald í útgjöldum ríkisins. Ég fagna þessum fyrirætlunum og sérstaklega því meginmarkmiði að auka aðhald í ríkisrekstri. Það er til mikils að vinna, bæði með því að einfalda regluverk og draga úr óþarfa ríkisafskiptum. Mitt mat er þó að tækifæri séu til staðar til að ganga lengra í aðhaldi. Hér á öldum áður störfuðu sparnaðarnefndir á vegum ríkisins og komu með ábendingar til framkvæmdarvaldsins, og eftir atvikum löggjafans, um hvernig mætti draga úr útgjöldum. Deila má um árangur þeirra nefnda, enda var þröngt í búi og efnahagsumhverfið allt annað og erfiðara en nú. Þar stóðu tekjur ríkissjóðs engan veginn undir lögbundinni þjónustu. Nú hafa útgjöld ríkisins stóraukist sem á sér ýmsar skýringar en til að sýna ráðdeild í ríkisrekstri er nauðsynlegt að staldra reglulega við og endurmeta umfang hins opinbera. Við þurfum að rýna í reksturinn og uppfæra þjónustuna. Þar undir er eftirlitshlutverkið og allt regluverk. Að mínu mati er aldrei of langt gengið í þessum efnum. Á ferðum mínum nýverið um kjördæmið og í samtölum mínum við atvinnulífið er það vaxandi umræðu- og áhyggjuefni hversu þungt og umfangsmikið eftirlitskerfið er orðið. Óþarflega fyrirferðarmikið regluverk og eftirlit kostar ekki einungis útgjöld úr ríkissjóði heldur hefur það hamlandi áhrif á einstaklingsframtakið og dregur úr orku atvinnulífsins. Eftirlitskostnaður er vaxandi útgjaldaliður fyrirtækja og bitnar harðast á einyrkjum sem og litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Við getum ekki horft fram hjá því að eftirlit ríkisins gegnir ákveðnu hlutverki í að vernda almannahagsmuni og tryggja jafnræði innan markaða en þar hefur átt sér stað mikill vöxtur samhliða auknum umsvifum, fjölbreyttari atvinnugreinum, tækniframförum og fleira. Eftirlit og regluverk má þó aldrei verða svo mikið og umfangsmikið að ábatinn af því verði neikvæður og að það fari umfram þann skurðpunkt sem því er ætlað að gera og dragi þar með úr framleiðslu, samkeppni og atvinnufrelsi. Með leyfi forseta, sagði Ólafur Thors í almennum stjórnmálaumræðum árið 1936 um atvinnufrelsi: „Það kann aldrei góðri lukku að stýra, að þeir, sem langa reynslu hafa að baki sér í æfistarfi sínu, þurfi að lúta geðþótta og valdboði annara manna, sem valdir eru til forystu …“ Þessi orð eru mér oft hugleikin í samtölum mínum við atvinnulífið og ég held að þessi upplifun hans eigi enn mikið erindi. Við höfum á undanförnum árum gert vel í því að innleiða rafræna stjórnsýslu og ég tel að næsta skref ætti einmitt að vera innan eftirlitsgeirans. Að auka rafrænt eftirlit og treysta samborgurum í auknum mæli yrði ekki einungis til að draga úr ríkisútgjöldunum heldur einnig til að draga úr kostnaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja og auka skilvirkni og afköst.

en sköpum þá jafnframt tilefni til að skoða enn frekar sameiningu og samvinnu ýmissa stofnana sem í dag eru að sinna margvíslegu eftirliti sem oft og tíðum skarast jafnvel á. Löggjafinn og framkvæmdarvaldið þurfa einnig að hafa það hugfast að lög og reglur mega ekki ganga lengra en nauðsyn er. Flókið og umfangsmikið regluverk hefur lamandi áhrif og er auk þess mjög kostnaðarsamt. Þetta var umræðuefnið hér árið 2014 og stjórnvöld settu sér það markmið að einfalda regluverk og samþykktu þá að móta aðgerðaáætlun um einfaldara og skilvirkara regluverk fyrir atvinnulífið. Í kjölfarið var hafist handa við að draga úr flóknu regluverki. Þessi vinna skilaði árangri en ég held að hún hafi hvergi nærri lokið sínu ætlunarverki og hafi skilið mikið verk eftir óunnið.

þarfnast uppfærslu og endurskoðunar og hafa íþyngjandi áhrif á samborgarana og atvinnulífið. Mér finnst vel við hæfi að ræða þetta undir þessum lið, í umræðum um skattkerfið almennt og fjármögnun ríkisins, því að hér er til mikils að vinna með auknu aðhaldi. Ákallið er svo sannarlega til staðar víðs vegar í samfélaginu og tækifærin eru fjölmörg, öllum til góðs.

Frú forseti. Við 1. umræðu frumvarps til laga um breytingar á ýmsum lögum fyrir fjárlög fyrir árið 2004

Hér hefur hæstv. fjármálaráðherra farið vel yfir þær forsendur allar og þær tillögur sem er að finna í þessu frumvarpi. Munar þar mest um verðlagsuppfærslu krónutölugjalda og hækkun á lágmarksfjárhæð bifreiðagjalds á næsta ári.

og kafa frekar ofan í einstaka liði og leita eftir skýringum ef svo ber undir. Það sem ég vil gera hér að sérstöku umræðuefni er eitt atriði þessa frumvarps

Þessi tillaga um hækkun þess efnis var lögð fram í fyrra og það er óhætt að segja að viðbrögðin hafi heilt yfir verið á þá leið að að hækkunin væri í senn óhófleg og ótímabær. Það er um tímasetninguna að segja að hæstv. matvælaráðherra hefur boðað að í haust verði kynnt drög að skýrslu um stefnumótun ásamt aðgerðaáætlun um fiskeldi eða lagareldi allt saman. Það er þá sjókvíaeldi, landeldi, þörungarækt og úthafseldi. En þessi tillaga er þá hér til meðferðar í þinginu áður en skýrsla um stefnumótun í fiskeldi liggur fyrir, við skulum hafa það í huga. Það verður eins að halda því til haga í þessari umræðu að þegar gjald var lagt á fiskeldi árið 2019, sem kom til framkvæmda 2020, var það innbyggt inn í þá gjaldtöku sem er núna þessi ár að gjaldtakan leggst á í áföngum. Hún verður þá að fullu innleidd, að óbreyttum lögum, árið 2026. Það sem ég vildi gera hér í þessari umræðu er að draga fram meginlínurnar í þessari gjaldtöku og hvernig gjaldið er að hækka miðað við óbreytt lög, bæði út af þessari innleiðingu, þrepaskiptingu sem er inni í lögunum, en eins af því að framleiðslan er að aukast.

krónutölu þessa gjalds og hvernig gjaldið hafi verið lagt á undanfarin ár og hvers megi vænta í fjármálaáætlun næstu ára að óbreyttum lögum.

2022 í 440 millj. kr. og, frú forseti, á þessu ári er útlit fyrir að gjaldið nemi um milljarði.

Ef við horfum á þær forsendur sem er að finna í frumvarpinu hér um að hækkun á 3,5% í 5% á aflaverðmæti, aflaverðmæti, sem er 4,8 evrur á hvert kíló og umfram það, þá leggjast ofan á það 630 milljónir á greinina til viðbótar til viðbótar við þá miklu hækkun sem er að óbreyttu að verða á næsta ári. Þetta er um 40% hækkun á skatti á atvinnugrein sem er ung, sem er í örum vexti og þar sem fjárfestingarþörfin er mikil, sérstaklega í búnaði og öðru slíku

þessa gjalds og markmiðs stjórnvalda er þá um sjálfbæra nýtingu auðlinda. Eins getur skipt töluvert miklu máli fyrir hv. efnahags- og viðskiptanefnd að skoða áhrif þessarar hækkunar á greinina, á samfélagið, nærsamfélagið þar sem fiskeldi er stundað, til skemmri og lengri tíma, sem og efnahagslífið í heild sinni. Ég tel að aðalatriðið — ef við erum að hugsa um grundvallarhag ríkissjóðs, hag ríkissjóðs af þróun útflutnings í fiskeldi og sköpun nýrra starfa, sem hefur verið gríðarlega jákvætt mál, hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif á þær byggðir sem hér eiga í hlut og gríðarleg jákvæð áhrif á efnahag Íslands, þá tel ég að það blasi við að það sem skiptir mestu máli sé að greininni verði gert kleift að vaxa og auka við framleiðsluna. við framleiðsluna. Ef það er pólitískur vilji hér á Alþingi að ná í meiri pening út úr fiskeldisgreininni þá er aðalatriðið að það sé gert með því að auka verðmætasköpunina, gera fyrirtækjunum kleift að bæta við framleiðsluna og vaxa.

því að ef við skoðum þetta heilt yfir — og þá get ég líka vísað til ræðna sem hafa verið fluttar af hv. þingmönnum úr stjórnarandstöðunni sem hafa farið mikinn um nauðsyn þess að hækka alla skatta; fjármagnstekjuskatt, skatta á hina ríku og hina ýmsu skatta sem á að hækka. Þetta er stefna vinstri flokka, þetta er stefna Samfylkingarinnar og það er ágætt að það liggi þá fyrir hver stefna þeirra er í þessum málum. Hættan er sú að það sem gerist og hefur alltaf gerst er að með óhóflegri skattlagningu er þróttur dreginn úr einstaklingum og fyrirtækjum til að sækja fram, til að taka áhættu, til að fjárfesta, fjárfesta í nýsköpun og leita á ný mið. mið. Þróttur er dreginn úr þessu öllu saman sem leiðir til þess að tekjur ríkissjóðs verða lægri en ella. Það eru gömul sannindi og ný

erlendri fjárfestingu tekið með opnum örmum. Þannig myndast sá grundvöllur sem er svo nauðsynlegur til að við sækjum fram,

leiðin til að við getum styrkt okkar samfélag á sem flestum sviðum, á öllum sviðum, og aukið velsæld fyrir íbúa alla.